Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, lögum um viðspyrnustyrki og lögum um tekjuskatt.

eins og þingmenn þekkja. Frumvarpið er liður í aðgerðum stjórnvalda til að mæta fjárhagstjóni einstaklinga og lögaðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Í frumvarpinu er kveðið á um framlengingu gildistíma lokunar- og viðspyrnustyrkja.

að öðrum skilyrðum uppfylltum, og það aftur í tímann. Það er sem sagt verið að búa til nýtt þrep, 40–60% þrep. Ég ætla síðan að vísa í skriflegt nefndarálit varðandi umfjöllun nefndarinnar en vil þó vekja athygli á því að nefndin

þær verði metnar og skýrsla þess efnis verði kynnt þinginu. Um það fjöllum við kannski síðar. Ég vil þó benda á að það er ein breytingartillaga sem nefndin flytur og hún varðar þinglýsingar þar sem nefndinni barst ábending um að að hluti þeirra kröfuhafa sem tóku þátt í samstilltum aðgerðum um að fresta greiðslum á skuldum einstaklinga og fyrirtækja muni ekki ná að þinglýsa viðaukum sem gerðir voru fyrir þann tímaramma sem var í gildi, þ.e. 16. maí, og í samráði við dómsmálaráðuneytið leggur nefndin til að frestur til að þinglýsa viðaukanum samkvæmt ákvæðinu verði framlengdur til loka þessa árs.

gera slíkt. Það er mikilvægt í þessu árferði að við pössum að enginn verði út undan. Annar gagnrýnispunktur minn er að þessar aðgerðir, og ég hef svo sem haldið ræður um þetta áður, eru

Ég hefði frekar viljað, og hef svo sem rætt um það margsinnis, að umfang stuðnings væri í réttu hlutfalli við þörfina, að svona þrep væru ekki notuð.

hægt að halda langar og alveg merkilega leiðinlegar ræður um það hvernig ríkisstjórnin nær einhvern veginn alltaf að búa til algerlega tilgangslausa tímapressu sem veldur þinginu erfiðleikum,

Í þetta skipti er ég til í að sætta mig við þessa heimatilbúnu tímapressu vegna þess að þetta skiptir máli fyrir þau fyrirtæki og þau heimili sem njóta góðs af þessu. Ég

ég. Vonandi kemur ekkert annað í ljós.

lögum um viðspyrnustyrki og lögum um tekjuskatt. Fyrir það fyrsta vil ég fagna því að

sem segir, með leyfi forseta: „Nefndin telur ástæðu til að metinn verði sá árangur og ávinningur sem úrræðin hafa skilað samfélaginu. Nefndin er einhuga um nauðsyn þess að slík úttekt verði

og þá hverjum og sömuleiðis hvernig. Þetta er, herra forseti, umfangsmikil vinna. Ég geri mér grein fyrir því að það tekur tíma að rannsaka og greina. En tölulegar upplýsingar eru til staðar og það skiptir meira máli, og verður betri ákvörðunartaka fyrir bæði ríkisstjórnina og þingið, löggjafann, að hafa nægjanlegar upplýsingar í höndunum þannig að við getum tekið betri ákvarðanir, skarpari og skýrari og áhrifameiri ákvarðanir er gagnast þeim sem þurfa mest á því að halda að fá styrki

þrátt fyrir að yfirlýstur tilgangur ferðagjafarinnar sé sá að styrkja rekstraraðila í ferðaþjónustu. Maður hefði haldið að því væri þá frekar beint til minni og meðalstórra fyrirtækja í ferðaþjónustu sem eiga um sárast að binda í kjölfar

virka og fyrir hverja. Þar með tökum við betri ákvarðanir og grípum til áhrifaríkari aðgerða. Að því sögðu mun ég og þingmenn í þingflokki Samfylkingarinnar styðja þetta mál, líkt og þingið hefur gert við allar þær aðgerðir sem gripið hefur verið til vegna kórónuveirufaraldursins. Og ég ítreka að þær aðgerðir hafa líka verið bættar í meðförum þingsins og það er vel.

Engu að síður er rétt að halda því til haga að það hefur verið nokkuð bagalegt hve mikill hraði hefur verið á þessu máli. Það er í sjálfu sér aldrei gott. En við látum það ekki bitna á afstöðu okkar að þessu sinni þannig að við styðjum málið. Í þessu eru nokkur atriði sem horfa til bóta. Mörg þeirra voru í sjálfu sér fyrirséð þannig að það hefði verið hægt að að gefa þessu rýmri tíma. Ríkisstjórnin hefði getað verið heldur fyrr á ferðinni. Ég vil að síðustu minnast á það hér að eitt af þeim úrræðum sem hefur verið gripið til hefur verið það að heimila úttekt af séreignarsparnaði og hafa umtalsverðir fjármunir runnið út á þessum grundvelli. Þetta eru þá fjármunir sem fólk hefur lagt til hliðar til þess að nýta eftir sextugt. Margir hafa tekið þetta út, greitt af því fullan skatt og þannig hefur ríkissjóður haft umtalsverðar skatttekjur af þessum úttektum. Það er almennt rétt að íhuga mjög vandlega tilfelli eins og þessi, og þessi, framlengingu þessa úrræðis og síðan vaxandi tilhneigingu til að sækja með einhverjum hætti í lífeyrissparnað landsmanna,

Við erum með ákvæði víða þar sem verið er að veita heimildir til úttektar til að greiða inn á fasteignir og fasteignalán. Allt er þetta í sjálfu sér góðra gjalda vert. En það er spurning hvort það sé ekki orðið meira en tímabært að skoða vandlega hvort nýting þessara fjármuna með þeim hætti sé skynsamleg. Ef niðurstaðan er sú að þetta sé í sjálfu sér skynsamlegt, þetta sé í sjálfu sér eins og hver annar sparnaður sem fólk eigi að hafa ráðstöfunarrétt yfir, þarf líka að huga að því hvort jafnræðis sé gætt við úttekt þessa sparnaðar

að ég tel að þetta sé stórt mál sem við þurfum í framtíðinni að huga að. Að öðru leyti, eins og áður hefur komið fram, þá styðjum við framgang þessa máls.